Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги

Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

уважаема госпожо председател. Уважаеми господа народни представители,